li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Također ponovno zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. Gospodo, pred nama je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, možda je vezan za ovo što smo govorili ranije. Odredbom članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđeno je pravo na dodatak za plaću za pravosudnog dužnosnika raspoređenog kao zamjenika predsjednika suda odnosno zamjenika čelnika drugog pravosudnog tijela ili za suce koji obavlja poslove predsjednika odijela odnosno voditelja odijela. Primjena navedene odredbe povećava isplatu sredstava za plaće navedenih dužnosnika u omjeru od 2 do 15% ovisno o broju sudaca odnosno državnih odvjetnika u pojedinom pravosudnom tijelu. Od donošenja ovoga zakona navedena odredba nije se primjenjivala iz razloga što u državnom proračunu nisu bila osigurana sredstva pa je Vlada RH svojom uredbom krajem svake godine odgađala primjenu ove odredbe. Budući da u proračunu za 2012. godinu također nisu osigurana sredstva za primjenu navedene odredbe Vlada je uredbom odgodila primjenu, a ovim zakonom se predlaže urediti pitanje i odgoda primjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika za 2012. godinu jer također nedostaju predviđena sredstva. (SDP)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Hvala. Otvaram raspravu. Za riječ se jedini javio u ime Kluba zastupnika HNS-g gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će klub HNS i Liberalnih demokrata prihvatiti i podržati prijedlog zakona o kojem je ovdje riječ, ali dozvolite da predstavnicima predlagatelja ponovimo ono što smo govorili i proteklih godina. Ako je činjenica da se ova odredba u zakonu ne primjenjuje već godinama, onda nema nikakve potrebe da se u njega intervenira niti uredbama niti ovakvim izmjenama, nego je potrebnu tu odredbu u zakonu brisati. U svakome slučaju kada država bude u stanju uspostaviti standarde kojima će i financijski i organizacijski moći ovakvu odredbu i ispuniti, onda ima smisla da ona u zakonu bude. A ovako ako se iz godine u godinu zbog nedostatka financijskih sredstava ta primjena odgađa ona polako postaje neozbiljna. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu poslovnički uvjeti, dakle danas. Hvala